Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prilikom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

Imamo jednu repliku uvaženi kolega Bačića. Izvolite.

**Jandroković, Gordan (HDZ)** Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, prvo čitanje, P.Z.E. broj 128,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 kolege iz službe da još jedanputa obavijeste ministra i da on dođe ovdje u idućih 2, 3 minute. Samo vas molim za malo strpljenja. Hvala Ja bih molio sada, evo stigao je, zahvaljujem mu se, ministar financija Zdravko Marić, da nam da dodatno obrazloženje predloženog zakona. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo pred vama je Prijedlog zakona, novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Zakon je izrađen nakon potpune procedure koja je provedena, propisana, naravno, svim aktima u RH, dakle bilo je i javne rasprave i proveli smo zakon kroz punu Vladinu proceduru a naravno sada predlažemo Hrvatskom saboru kroz dva saborska čitanja. Očekujemo, naravno, konstruktivnu raspravu i dijalog kako bi i iz i ovog prvog a onda i drugog čitanja zapravo iznjedrili još nekakve, vjerujemo i dodatne komentare i prijedloge koji bi mogli pospješiti ovaj novi zakon još u većoj mjeri. Obzirom na činjenicu da je ovo prvi puta da o tematici sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma govorimo u ovom sazivu Hrvatskoga sabora a da jedan dio vas saborskih zastupnika je po prvi puta je li, se susrećemo, možda sa ovom tematikom, nadam se da mi neće zamjeriti, odnosno dopustite mi da kažem ukratko i nekoliko riječi o samom sustavu kao takvom pa da imamo kao jedna dobar uvod u sam prijedlog ovog novog zakona. Dakle, prvi Zakon o sprečavanju pranja novca datira još iz 1997. godine kada je i postavljen pravni okvir za sprečavanje pranja novca i kada je ustrojena jedna jedinica u okviru Ministarstva financija, Ured za sprečavanje pranja novca, kasnije i financiranje terorizma kao ustrojstvena jedinica Ministarstva financija, na tragu iskustava brojnih drugih europskih zemalja, inače pozicija takvog jednog ureda koji se u međunarodnim krugovima i ne samo kolokvijalno nego i suštinski zove Financijsko-obavještajna jedinica, u pravilu je unutar postojećih državne uprave, poput Ministarstva financija, najčešće, ali može biti i u nekim drugim tijelima državne uprave, u nekim rijetkim situacijama je kao nekakvo samostalno tijelo. Međutim, najveći broj zemalja zapravo ima ovakav ustroj kao što ima i Hrvatska. Važeći Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranje terorizma još iz 2009. godine od 01. siječnja koje je bila zapravo s jedne strane i naša obveza za uskladbom i harmonizacijom sa europskom pravnom stečevinom. Sustav sprečavanja pranja novca i financiranje terorizma u RH opet treba reći da nije samo u ingerenciji spomenutog ureda kao jedne ustrojstvene jedinice nego ga čini čitav niz institucija, mahom mahom naravno, tijela državne uprave ali onih koje zapravo cijeli taj sustav upotpunjuju. S jedne strane imamo tijela prevencije, tijela prevencije su banke, štedne banke, kreditne unije, ovlašteni mjenjači, osiguravajuća društva, priređivači igara na sreću, brokeri, odvjetnici, javni bilježnici, porezni savjetnici i dr. obveznici. Oni su svi na određeni način a i ovim novi zakonom, čut ćete kasnije, obveznici primjene mjera sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Tu su također i tijela nadzora, tijela nadzora, ona koja obavljaju nadzor da obveznicima u pogledu primjene ovih mjera koje sam spomenuo, to su HNB koja nadzire banke, HANFA, koja nadzire osiguravajuća društva, faktoring društva, tržište kapitala, Financijski inspektorat RH, još jedna ustrojstvena jedinica Ministarstva financija kao i Porezna uprava te Carinska uprava, već spomenuti Ured za sprečavanje pranja novca te naravno, tijela kaznenog progona, policija i Državno odvjetništvo prije svega. Dakle, slučajevi koje je Ured proslijedio na daljnje postupanje predmet su daljnjih postupaka nadležnih tijela u smislu provođenja financijskih istraga, kriminalističkih obrada, pokretanje kaznenog postupka u cilju utvrđivanja nezakonitog izvora sredstava. Dakle ured je samo posrednik s jedne strane između obveznika i financijskom i nefinancijskog sektora koji uredu prijavljuju sumnjive transakcije te naravno, tijela kaznenog progona s druge strane. Važno je naglasiti da je Ured za sprečavanja pranja novca ovlašten započeti operativnu analizu sumnjivih transakcija u slijedećim slučajevima. Kada banke ili drugi obveznici u pogledu određene transakcije ili osobe dostave uredu obrazložene razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, to su tzv. režim sumnjivih transakcija. Kada inozemne financijsko-obavještajne jedinice, dakle inozemni uredi, dostave hrvatskom uredu pisanu zamolbu ili obavijest o sumnjivim transakcijama ili sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, te naravno kada državna tijela dostave uredu pisani prijedlog u kojem su navedene aktivnosti koje jesu ili bi mogle biti povezane sa pranjem novca ili financiranjem terorizma a koje aktivnosti su utvrđene prilikom obavljanja poslova iz djelokruga rada tih tijela. Ključni element preventivnog sustava i obveza banaka i drugih zakonom određenih obveznika, obavještavati ured o sumnjivim transakcijama bez obzira na visinu transakcija. Ako gledamo kratki pregled u recentnu prošlost proteklih 5 godina, vidljiv je trend rasta broja sumnjivih transakcija. Kad kažem sumnjive transakcije to ne znači nužno da će naravno biti i okarakterizirane kao takve. Na kraju međutim, vidljiv je taj broj od 2012. kada je recimo prijavljeno 397, raste broj na 577, 698, 2016. zaključno 855 transakcija. Ured je u svom postupanju ovlašten primijeniti i specifične mjere odnosno izdavati nalog bankama i drugim obveznicima za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjivih transakcija. Ako treba dodatno provjeriti podatke iz obavijesti o sumnjivoj transakciji, ured može banci i drugom obvezniku naložiti da odgodi obavljanje sumnjive transakcije najviše za 72 sata. U razdoblju 2009. do 2016. ured je u 230 slučajeva izdao naloge bankama i drugim obveznicima za privremenom blokadom sumnjivih transakcija na 72 sata u ukupnoj vrijednosti od 239 milijuna kuna. Međutim, isto tako treba reći da ured u svom radu obzirom da pribavlja bankovne, osobne i obavještajne podatke iz zemlje i inozemstva, podaci u skladu sa zakonom koji uređuju tajnost podataka, označavaju se kao klasificirani za koje je utvrđen odgovarajući stupanj tajnosti. S obzirom na taj karakter tajnosti, postupci koje provodi ured temeljem zakona su kao takvi tajni. Isto tako, treba reći naravno da ured putem Ministarstva financija podnosi Vladi RH izvještaj o radu jednom godišnje. Ono što bi još na kraju prije samog prijedloga zakona spomenuo, da je i jako važna međunarodna komponenta i uloga samog ureda kao financijsko-obavještajne jedinice, a možda da na neki način sažmem svu tu suradnju i odnosa ostalim uredima, bilo diljem diljem EU-a, bilo globalno, najbolje karakterizira zapravo ocjene MONEYVAL-a, a to je Odbor Vijeća Europe za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranje terorizma koje u svim svojim izvješćima od kada je ured zapravo osnovan i kada smo problematiku i tematiku pranja novca a poslije i sprečavanje pranja novca i sprečavanje financiranja terorima uveli u zakonodavni okvir, zapravo uvijek pozitivno ocjenjuje da je ne samo zakonodavno u velikoj mjeri usklađen sustav sprečavanja novca i financiranja terorizma Rh sa europskom i svjetskom praksom, nego da je ured potpuno funkcionalan i operativan u svom radu kao i na brojnim slučajevima koje su zapravo dokazali i pokazali takve ocjene. Što se tiče ovog današnjeg zakona, dakle teme o kojoj danas raspravljamo, i koji su to osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranje terorizma, dakle s jedne strane naravno to je usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a, konkretno sa četvrtom direktivom. Međutim, u prijedlogu zakona je dodatno naravno još i ugrađena i tzv., možemo reći dobra praksa svih dionika iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te rezultati provedene nacionalne procjene rizika. Dakle, govorimo o Direktivni za zaštitu financijskog sustava od pranja novca i financiranje terorizma, te dvije uredbe koje se tiču bezgotovinskog prijenosa sredstava, te prijenosa gotovine preko državne granice. Pored usklađivanja zakonodavstva RH s međunarodnim standardima ovaj zakon predstavlja i nadogradnju postojećeg sustava, jer se uvode novi standardi u prevenciji prije svega pranja novca i financiranja terorizma, a naravno sve u cilju zaštite financijskog sustava RH. Ovaj je Ovaj je zakon preventivnog karaktera i njime se propisuju između ostalog mjere koje poduzimaju pojedine obveznice već spomenute banke i drugi radi sprječavanja otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma, postupanja i ovlaštenja ureda, te međunarodna razmjena podataka sa inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama, odnosno međuinstitucionalna suradnja u cijelom sustavu. Također propisuje se i jači nadzor nad obveznicima primjene mjera sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Što se tiče konkretnih odredbi, odnosno možemo tako ih nazvati najvažnijih pitanja koji se uređuju prijedlogom zakona to je ustrojavanje prije svega tzv. registra stvarnih vlasnika. Nacrt prijedloga zakona u konkretnom prijedloga zakona to su članci 32. do 36., dakle to bi bila središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima pravnih osoba. Registar stvarnih vlasnika se osniva u svrhu povećanja transparentnosti podataka u stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela, pranja novca, uključujući i porezne utaje i prijevare, te za financiranje terorizma. Raspolaganje točnim informacijama o stvarnom vlasništvu pravnih subjekata osnovanih u RH. Zakon propisuje da su podaci iz Registra stvarnih vlasnika u opseg i na način propisani ovim zakonom dostupni sljedećim ovlaštenicima. Dakle, ovlaštenim službenicima Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, ovlaštenim osobama nadležnih državnih tijela iz zakona. Ponavljam još jedanput, dakle nadzorne službe Ministarstva financija, Financijski inspektorat, Carinska uprava, Porezna uprava, potom DORH, USKOK, PNUSKOK, SOA, HANFA, HNB i slično i drugi. Bankama i drugim obveznicima, te pravnim i fizičkim osobama koje dokažu opravdani pravni interes. To je članak 35. ovog prijedloga zakona. Ja moram ovdje reći vrlo jasno i otvoreno, dakle da o ovoj temi u smislu javnosti Registra stvarnih vlasnika smo i mi u okviru naše interne rasprave na razini Ministarstva financija, odnosno Vlade vodili raspravu. Također smo gledali i pratili međunarodna iskustva, a naravno uzevši u obzir i direktive. Dakle, činjenica je da ima nekoliko zemalja koje su određeni dio podataka iz Registra stvarnih vlasnika učinili već u ovoj fazi javnim, velika većina zemalja to nije. Međutim i na razini EU vodi se jedna rasprava o mogućim, dakle mogućim izmjenama, promjenama postojeće direktive koja bi eventualno učinila veću dostupnost, odnosno javnost ovog samog registra. Međutim, ponavljam još jedanput, uzevši u obzir, dakle da postojeća direktiva predviđa pristup tzv. trećim osobama na temelju opravdanog pravnog interesa. Mi smo u skladu sa tom, sa tim postulatom i tom odredbom direktive zapravo i definirali ovaj članak 35. odnosno cijelu problematiku registra stvarnih vlasnika. Dobili smo mišljenja i pojedinih institucija i tijela državne uprave koja su također na tragu zaštite tajnosti podataka zapravo također složne sa ovim našim prijedlogom. Što se tiče samog registra stvarnih vlasnika u javnosti već kada samo i na Vladi prezentirali to pojavila se određena pitanja o sličnosti, odnosno razlikovnosti Registra stvarnih vlasnika u odnosu na tzv. ne tzv. već dugo vremena operativni sudski registar. Dakle, ključna razlika bi bila u sljedećem. Dakle, popisi pravnih subjekata koji su dužni upisivati podatke u stvarnom vlasništvu je širi od pojma trgovačkih društava. Dakle, ovdje govorimo i o udrugama, zakladama, fundacijama, ustanovama kojima RH ili jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave nisu jedini osnivači, te trustove i s njima izjednačene subjekte stranog prava ukoliko su isti naravno obveznici OIB-a. A isto tako pojam stvarnog vlasništva je širi od pojma pravnog vlasništva, tj. stvarni vlasnik može biti ili fizička osoba osnivač trgovačkog društva, dakle onaj koji je upisan u sudski registar ili neka druga osoba koja stvarno kontrolira pravni subjekt a nije upisana u sudski registar. Registar za Ministarstvo financija, odnosno Ured za sprječavanje pranja novca operativno će voditi Financijska agencija prema ovom prijedlogu zakona. Inače uspostavljanje registra stvarnih vlasnika podrazumijeva i određene troškove za državni proračun koji su planirani u proračunu za 2017. godinu u iznosu od 3,7 milijuna kuna. Međutim, isto tako treba napomenuti da su troškovi uspostave Registra stvarnih vlasnika planirani za financiranje iz EU projekata. Važno je također napomenuti da se ne očekuju novi troškovi za pravne subjekte obzirom da ćemo komunikaciju prema njima u smislu dostave podataka o stvarnom vlasništvu voditi putem postojećih alata i instrumenata, dakle već uspostavljenim kanalima i mehanizmima komunikacije između pravnih subjekata i financijske agencije. Što se tiče pune operabilnosti ovog registra, dakle po donošenju ovog zakona mi smo danas u raspravi prvog čitanja. Očekujemo naravno i drugo čitanje nakon ljetne stanke, ako ne prije naravno. Ali isto tako treba reći da će unutar šest mjeseci od donošenja ovog zakona Ministarstvo financija odnosno ministar financija kako je propisano pravilnikom detaljnije propisati sadržaj i strukturu podataka u registru, te očekujem njegovu punu operabilnost sa 1. srpnjem 2018. godine, danas godinu dana. Druga točka koja je također važna za istaknuti u ovom uvodnom dijelu je kategorija politički izloženih osoba. To je u nacrtu prijedloga zakona članci 46. do 48. Dakle, važećim zakonom, a sukladno direktivi pojmom politički izloženih osoba bile su do sada obuhvaćene samo strane fizičke osobe na istaknutom javnom položaju uključujući i članove njihovih obitelji i bliske suradnike. Prema ovom prijedlogu zakona, dakle novim zakonom obuhvaćene su i domaće, dakle i mi između ostaloga, uključujući i članove naših i njihovih obitelji, te bliske suradnike a sukladno članku 3. stavku 9. nove direktive u kojem se navode kategorije politički izloženih osoba koje djeluju ili su u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovale na istaknutom javnom položaju. Što to u suštini znači? Dakle, banke i drugi obveznici dužni su prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija s političkom izloženom osobom, poduzeti sljedeće mjere. Pribaviti pisanu suglasnost višeg rukovodstva obveznika, za uspostavu ili nastavak poslovnog odnosa sa strankom koja je politička izložena osoba, provesti odgovarajuće mjere za utvrđivanje izvora imovina i izvora novčanih sredstava koji su uključeni u poslovni odnos ili transakciju, te pojačano i trajno pratiti poslovni odnos politički izloženom osobom. Nastavno na prve dvije točke, još jedna ne novina, ali temeljem i direktiva, ali postojećeg iskustva, nešto što mijenjamo i predlažemo ovim novim zakonom, to je prikupljanje podataka o izvoru sredstava za gotovinske transakcije u vrijednosti od 200 tisuća kuna i većoj. Propisuje se obveza da prilikom gotovinskih uplata banka traži podatak od klijenat o izvoru sredstava za svaku uplatu gotovine u vrijednosti od 200 tisuća kuna i većoj. Ta potreba i obveza ne mora biti za isplate, obzirom da već se samom tom uplatom mi evidentiramo podrijetlo sredstava. Propisivanje mjere, smanjit će se mogućnost zloupotrebe financijskog sustava RH, za prikrivanje nezakonitih izvora gotovinskih sredstava, te će se povećati mogućnost otkrivanja neevidentiranih prihoda. Npr. ono što smo primijetili proteklih godina, dakle, iskustva koje imamo i sami, fizičke osobe višekratno uplaćuju gotovinske pozajmice nepoznatog izvora u korist računa pravnih osoba. Potom ograničenje u poslovanju s gotovinom. Dakle, ovim zakonom se prag ograničenja poslovanja s gotovinom snižava sa 105 tisuća kuna, na 75. Te slijedom toga, pravna ili fizička osoba, koja obavlja registriranu djelatnost u RH, ne smije primiti naplatu, ili izvršiti plaćanje u gotovini u vrijednosti od75 tisuća kuna ili većoj, čime se također umanjuje rizik zloupotrebe visoko gotovinskih plaćanja za pranje novca ili financiranje terorizma. Također ovdje treba reći, naravno da ove odredbe zakona evidentno ne zabranjuju poslovanje i gotovinsko poslovanje kao takvo, međutim, ograničavaju na način da preusmjeravaju provođenje visokih odnosno rizičnih gotovinskih transakcija prema bankama i drugim kreditnim i financijskim institucijama. I ponavljam još jedanput, samo u slučajevima kada se radi o transakcijama pravnih i fizičkih osoba koje vode registriranu djelatnost. Dakle, ne govorimo u slučajevima kada se događa transakcija između dviju fizičkih osoba. I na kraju reći ću samo da smo naravno sukladno i direktivi a i drugim elementima, bilo našeg iskustva, bilo komentara u okviru javne rasprave i naših procedura zapravo uskladili i prekršajne odredbe. Obzirom na ovakve slučajeve, vrlo je nekada teško utvrditi potpunu materijalnu korist ili štetu koju je netko učinio ovim djelokrugom. Međutim, propisano ovim prekršajnim odredbama, mogućnost čak da kazne budu i dvostruko veće od procijenjene štete koja je napravljena. Također, naravno da je predložen i Zakon o izmjenama i dopuna prekršajnog zakona, koji je u Hrvatskom saboru, s konačnim prijedlogom kako bi se između ostalog i na tom kraju provelo Na kraju par ovih tehničkih podataka o samoj proceduri. Ministarstvo financija je provelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te objavilo izvješće o provedenom savjetovanju. Tijekom provedenog savjetovanja, ukupno je zaprimljeno 128 komentara i prijedloge na nacrte …/Govornik se ne razumije./… zakona, od toga je prihvaćeno 54. Djelomično je prihvaćeno 11 prijedloga, odbijeno je 35 iz razloga što nisu bili u skladu s međunarodnim standardima, a 28 primjedbi i komentara je zapravo primljeno na znanje, obzirom da se radilo o komentarima a ne nekim konkretnim prijedlozima. Nacrt prijedloga zakona je dostavljen svim tijelima državne uprave, dakle, ministarstvima i na razini Vlade raspravljen. Međutim, isto tako i ovim kojim sam već maloprije spomenuo kao tijelima nadzornim a i dijelu tijela naravno kaznenog progona. Prošlo je naravno Odbor za zakonodavstvo, pravosuđe, financije i državni proračun. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem ministru financija. Imamo 5 replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, pa mislim da u vašem uvodnom dijelu ste trebali spomenuti nešto što se godinama provlači u raspravi u Hrvatskoj, a to je potreba za jednom velim neovisnošću i samostalnošću Ureda za sprječavanja pranja novca. Dakle, u proteklih godinama, evo tu je i kolega Lalovac, koji je bio u jednom razdoblju ministar financija, mnogi su pokušali taj ured staviti pod svoje skute i koristiti ga za neke stvari za što ured ne radi. Druga stvar, ured je sve ove godine dobivao komplimente od …/Govornik ured se nikad javno ne hvali sa svojim poslovima, ali mnoge stvari u Hrvatskoj od institucija koje se bave nadzorom, progonom, itd. vjerojatno su rađena na podlozi koje je pripremio Ured za sprječavanje pranja novca. I ono što bih želio reći, a bit vremena tijekom rasprave, a to je ovaj iznos od 200 tisuća kuna, gdje banke moraju povjeravati. Ja mislim, bez obzira na sve, na nekakvu tradiciju, na nekakve stvari da bi se taj iznos što se tiče provjere banaka, morao spustit na 100 tisuća kuna. A uplata u Hrvatskoj 75 tisuća kuna, mislim da naprosto u vremenima u kojima živimo, 75 tisuća kuna isplata keša je po meni nepotrebna i previsoka, ako se to u nekakvim posebnim i specifičnim slučajevima dogodi, onda se to može određenim pravilnicima urediti, jer mislim da naprosto nema potrebne da iznos od 75 tisuća kuna bude nešto za isplatu u gotovini. Odgovor na repliku. će biti puno i rasprave, ali činjenica je, evo tu sam vam izvadio, između ostalog statistiku Egmont grupe, Udruženja financijsko obavještajnih jedinica, koji kaže, od 151 države u svijetu, članice te Egmont grupe, u 107 država svijeta su financijsko obavještajne jedinice, administrativnog tipa, kao što i hrvatski ured. Dakle, 71% od ukupnog broja financijskog obavještajnog jedinica i ustrojene su i izvan pojedinih struktura, recimo policije, odnosno pravosuđa, najvećem broju slučajeva kao što sam uvodno spomenuo zapravo je pozicija takvog jednog ureda u okviru ministarstva nadležnih za financije u nekim zemljama, čak i u smislu pozicije središnjih nacionalnih banaka odnosno da su ustrojene kao posebne agencije. Kako god bilo, dakle mi smatramo da ovaj postojeći ustroj je adekvatan obzirom da je on od samog početka postojanja ureda i prvog Zakona o sprečavanju pranja novca, adekvatan jer i ovi rezultati govore upravo najviše u prilog tome i ocjene Moneyvala, a i neke druge ocjene koje se tiču toga da je Hrvatska između ostalog temeljem i rada ureda i svih tijela u sustavu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma, a i međunarodne suradnje kroz te rezultate pokazala da je adekvatno ustrojen sustav. Što se tiče ovih konkretnih komentara na visinu uplata u smislu gotovinskih transakcija između fizičkih ili pravnih osoba koja obavljaju registriranu djelatnost odnosno uplata u gotovini u bankama, mi smo te pragove pomno razmotrili temeljem i nekih iskustava i drugih zemalja, a poglavito uzevši u obzir neke naše elemente. Ali evo uzet ćemo u obzir i u okviru prvog čitanja komentar koji ste uložili i razmotriti još jedanput visinu ovih sredstava. Hvala. Hvala. Druga replika, uvaženi kolega Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre. Rekli ste da je Odbor stručnjaka Vijeća Europe Moneyval zapravo proveo četiri evaluacije u nekoliko godina u RH i po … zapravo međunarodnoj procjeni učinkovitosti. Isto tako možda niste rekli, ali piše u ovom prijedlogu zakona da je Ured za sprečavanje pranja novca operativno analizirao od 2009. do kraja 2015. godine 35300 transakcija koje su povezane sa 5500 fizičkih osoba odnosno sa 2638 pravnih osoba. Ali zna se da se tek donošenjem pravomoćne sudske presude za kazneno djelo pranja novca potvrđuje nezakonitost sredstava ista se kao takva trajno oduzimaju. Jeli vam možda poznat podatak koliko je bilo pravomoćnih sudskih presuda recimo za kazneno djelo pranje novca za 2016. godinu? Hvala. Odgovor na repliku. elementu tajnosti pojedinih specifičnih predmeta koje sam spomenuo uvodno možemo isto tako reći i na ovim nazvati ih medijski eksponiranim slučajevima možete biti sigurni da je ured uvijek bio integralni dio cjelokupne strukture svih tijela državne uprave, bilo ovih preventivnih nadzornih, bilo tijela kaznenog progona i sigurno je da je uvijek doprinosio i doprinjeo od samog elementa detekcije do samog drugog elementa možda same suradnje sa ostalim tijelima. Što se tiče 2016. godine prema podacima koji su dostavljeni uredu od državnih odvjetništava RH, USKOK-a i nadležnih sudova dakle za kazneno djelo pranja novca su pokrenute istrage protiv 49 osoba, optuženice su podignute protiv 35 osoba, a donesene su presude u odnosu na 11 osoba. Evo to je ta statistika gdje je još uz to mogu spomenuti da je ured izdao 31 nalog za blokadom sumnjivih transakcija u iznosu od 46 Dakle opet ponavljam, pozicija ureda je sigurno integralni dio cjelokupne strukture, međutim isto tako kada podnese sve svoje nalaze i dokumente tijelima kaznenog progona onda je na njima da dalje procesuiraju i dalje više to nije u ingerenciji samog ureda. Hvala. Kada smo kod pranja novca, vrijeme je da konačno hrvatskoj javnosti odgovorite zašto ste kroz poreznu reformu išli progurati to da se smanji stopa oporezivanja na nesrazmjer imovine, što smo ovdje svojom reakcijom u Hrvatskom saboru zaustavili i zašto se smanjili, a to niste željeli iako iako smo vas upozoravali, smanjili broj godina za istraživanja nesrazmjera imovine na posljednjih šest godina, čime ste cijelu ovo problematično razdoblje od 2005. do 2010. 2010. izbjegli, a znamo tko je tada vladao i upravljao Hrvatskom i tko je drmao Hrvatskom. Vrijeme je da konačno, to niste učinili za vrijeme saborske rasprave o vašem povjerenju niti vi niti premijer, vrijeme je da odgovorite na to pitanje. Dosta je netransparentnosti koja se događa i sada i oko Agrokora i zato tražim hitno ovdje da predsjednik Sabora stavi točku o Istražnom povjerenstvu o Agrokoru, znači dosta je tog netransparentnog ponašanja i pokušaja da se zaštite oni koji su Hrvatsku doveli u ovu situaciju. Hvala. Samo sekundu. Budući da sam i ja spomenut, točka o Istražnom povjerenstvu o Agrokoru bit će do kraja zasjedanja kao što je i predviđeno i što Poslovnik zahtjeva. Izvolite ministre. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, pa i u okviru rasprave o poreznoj reformi, a i u okviru rasprave o povjerenju meni osobno kao ministru financija, mislim da smo odgovorili na ta pitanja iako vi smatrate da nismo, ali tada smo bili apostrofirali. ključni element porezne reforme je bilo pojednostavljivanje, veća stabilnost predvidivost i dosljednost poreznih propisa RH jer su jer su česte i prečeste promjene poreznih propisa vodile tome da nemamo taj element sigurnosti koji u mnogo čemu odvraća investitore od ulaganja u Hrvatskoj i postojeće investitore od njihove aktivnosti. pokrenuli čitav niz izmjena, sjećate se i sami dobro tih 15 zakonskih propisa, a u njemu je sudjelovala jedna jaka radna skupina poreznih stručnjaka i ljudi koji operativno rade porezni sustav i žive s njim svaki dan. Između ostalog, jedno od rješenja i prijedloga koje je iznjedreno tamo je da se u tom dijelu uz nultu toleranciju prema bilo kojim oblicima porezne evazije, pospješe između ostalog i postupci koji vode u smislu utvrđivanja određenih nesrazmjera odnosno penaliziranja nakon što je provedeno i utvrđeno određeno. Dakle tih šest godina o kojima vi govorite što smo u okviru ponavljam još jedanput radne skupine nebrojeno puta raspravljali, ako mi imamo porezni ili pravni sustav koji i administraciju koja nije kadra riješiti slučaj u 6 godina onda imamo jedan kompletno drugi problem. Ali s druge strane vi dobro znate i to sam vam također odgovorio u toj raspravi za pojedine oblike, a znamo dobro koje između ostalog i poreznih prijevara zastare kao takve nema. Hvala.

zastupnice i zastupnici. Zanima me na koji način se uopće može riješiti pitanje pranja novca u Hrvatskoj kada mi imamo dozvoljeni institut tzv. skrbničkih računa. Naime to su tajni računi kojima se ne zna pravi vlasnik a prema statistikama koje imamo dostupne čak 25% dionica u dionica u Hrvatskoj nalazi se u vlasništvu skrbničkih računa ili otprilike oko 76 milijardi kuna. Planirate li ukinuti te skrbničke račune, u kojem roku? To je pitanje koje jako zanima hrvatsku javnost a posebno male dioničare. Također me zanima da li vi imate skrbnički račun. I zanimam me također kojih je to 280 multimilijunaša koje Hrvatska ima, pa ako se već radi registar nekakvih stvarnih vlasnika računa možemo li saznati imena tih 280 dakle multimilijunaša dakle multimilijunaša kako bi hrvatska javnost konačno mogla dakle steći nekakav uvid u dakle kriminalne tokove novca koji su očiti? Ne zato što ja to tako kažem nego zašto što prema posljednjoj anketi koju ste vjerujem čitali prije otprilike 7 dana mi smo najkorumpiranija država jugoistočne Europe čak 80% menadžera koji rade u Hrvatskoj smatraju da je korupcija u Hrvatskoj vrlo visoka. Hvala lijepa. **Jandroković, Dakle ajde ovo kratko pitanje na onaj dio koji se tiče mene osobno, nemam nikakav skrbnički račun niti bilo koji takav oblik. U okviru onih 17 sati rasprave o mom povjerenju mislim da ste i vi svi skupa a i cijela Hrvatska javnost ako nije do tada već proučila detaljno moju imovinsku karticu onda zapravo došla stvarno u one najdetaljnije i naj pojedine elemente moje imovinske kartice tako da ste svi jako dobro upoznati sa time što imam i što nemam, kao takvo. Što se tiče tematike, inače skrbničkih računa i elementa koje ste vi spomenuli, pa dobrim dijelom je i namjera i ideja da se rješava putem ovog registra stvarnih vlasnika jer će zapravo biti i obveza kao što sam i uvodno spomenuo dostave podataka ne samo o vlasništvu kako je zavedeno u sudskom registru, između ostalog gdje pišu i takvi elementi skrbničkih računa nego će naravno biti podaci o tom stvarnom vlasništvu. Naravno, ponavljam još jedanput, registar ovako kako je ovim prijedlogom zakona predviđen će biti dostupan tijelima koje sam naveo, dakle tijelima nadzora, uredu kao takvom i svima onima koji sudjeluju u tim procesima utvrđivanja da li postoji elemenata pranja novca ili sprječavanja pranja novca. Što se tiče samog ureda, ured ima uvid u registar tih skrbničkih računa i naravno sukladno tome i svoj drugoj analitici koju ima i kojom raspolaže provodi mjere i utvrđuje da li postoji elemenata tzv. sumnjivih transakcija o kojima sam također uvodno govorio. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. I 5. replika uvaženi kolega Glasnović. Izvolite. Poštovane kolege, čuli smo danas neke nove informacije. Amerika ima 300 milijuna stanovnika više, 16 obavještajnih agencija i naravno ima propusta nekada. A mi smo zemlja većine predgrađa Londona i još nismo stvorili jedan sustav, mi sustavno ne vidimo još, čuli smo puno informacija. Ja mislim u Hrvatskoj imate bolju šansu da poginete, da vas udari kamion od Ledo sladoleda nego da stradate u terorističkom napadu. Po pitanju pranja novca, imamo iz otvorenih izvornih informacija, npr. 300 računa u Lihtenštajnu, 14 obitelji koji drži 1,7 milijardi kuna, imamo sivu ekonomiju koja je do 30%. Ja se pitam šta radi MUP, šta radi državno odvjetništvo po tim pitanjima? To je nama veća prijetnja nego teroristički napad jer ta implozija što je spomenuo kolega Bunjac ovdje da je ovo prvi problem Hrvatska implozija od korupcije, neefikasnog aparata državnog. I šta imamo danas? Imamo jednu vrstu kroslavije. Po pitanju terorizma, ja nisam vidio ni jedna izvještaj kakva je suradnja između SOA-e, Imate npr. albanska mafija, to možda zna gospodin Orepić, tu dolazi grupa na Jadran, ne samo albanska nego ruska mafija a u Albaniji je nestalo 200 tisuća naoružanja dugih cijevi nakon onoga državnoga udara. Ovo je još jedno trusno područje. O čemu se mi brinemo? Tko prati promet u zračnoj luci Sarajevo itd., itd.? Na kraju i po pitanju terorizma, imamo skupina u Hrvatskoj koji vrše intelektualni teror nad hrvatskim narodom, ta ekonomska kasta, bivši prerušeni ljudi iz centralnog komiteta i najviše kriminalne organizacije na ovom dijelu Europe a to je komunistička partija Jugoslavije. Vama hodaju po Zagrebu atentatori UDBA-e koji su dobivali 50 tisuća dolara po atentatu, kupuju tamo na Jadranu nekretnine, itd.. A gdje je lova prebačena na bankovne račune vani, do 90.-te tih tajnih službi bivše države? Zahvaljujem. Odgovor na repliku. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, dakle tematika računa naših građana i državljana u drugim zemljama i opet ponavljam ne nužno ali mogućih nekih nezakonitih radni vezanih uz to ne tiče se samo naših tijela. Naravno to je i opet taj međunarodni element, dakle i tijela u tim zemalja naravno bi trebala kao takva postupati. I mi možemo da i ova izvješća različitih međunarodnih udruženja poglavito MANIVAL-a zapravo pokazuju da je hrvatski ured kao financijsko-obavještajna jedinica jako dobro ne samo umrežen nego i povezan u smislu broja zahtjeva od strane međunarodnih ureda prema Hrvatskoj na dostavu podataka ali i u obrnutom smjeru. Dakle uvijek govorimo o dvosmjernoj vezi jer i Ured za sprječavanje pranja novca RH također ima ovlast i mogućnost da uputi svim međunarodnim uredima evo mogu reći podatak. U razdoblju od 2009. do 2016. broj zamolbi koje je hrvatski ured primio od međunarodnih, odnosno inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica je 1992 zamolbe, dakle a u isto vrijeme govorimo o 827 zamolbi koje je naš hrvatski ured uputio prema uredima u možemo reći, 114 država diljem svijeta. Također, ono što bih spomenuo jel, malo vezano i na vaše izlaganje ali na prethodno izlaganje uvaženog zastupnika Bunjca, Bunjca, naravno da mi vrlo često baratamo i određenim statistikama koje svrstavaju Hrvatsku na nekakva loša mjesta, poglavito u ovome segmentu percepcije korupcije. Ali ja ću vam dati između ostalog jedan podatak koji isto tako ne umanjujući sve ovo što ste vi rekli, ali ipak kao jedan jak argument upravo na tematiku organizacije sustava i strukture sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Prema izvješću međunarodnog centra za povrat sredstava iz Basela iz kolovoza 2015. od 152 zemlje svijeta, Hrvatska je na sto četrdesetom mjestu, ali ovaj puta ja bih rekao, na dobro sto četrdesetom mjestu jer je okarakterizirana kao zemlja koja nije plodno tlo za pranje novca i financiranja terorizma. **Jandroković, Dobro, sada idemo na izvješća odbora. Želi li netko od predsjednika odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu, prvi klub je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i uvaženi kolega Marko Vučetić. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, ja odustajem od pripremljene rasprave ponukan onim što je do sad u izlaganju i replikama rečeno. odlučio sam ovo svoje izlaganje danas podijeliti na dva dijela. Prvo je da nešto kažem o problemu pranja novca i financiranja terorizma, a drugi je da ipak nešto progovorimo o problemu terorizma. U prvom dijelu mogu izreći samo pohvale ovom našem Uredu za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma i pohvale se tiču modela koji je preuzet a to je da agencija koja će se ovim problemom baviti, da djeluje kao obavještajno financija agencija i unutar Ministarstva financija. To je kao što smo vidjeli iz primjera Edmond grupe, dobar model da se operativno analitički i preventivno zahvati problem paranja novca i samim time posljedično i financiranje terorizma. Vidjeli smo iz mjerodavnih izvješća da se to u RH radilo učinkovito, makar prema onim mjerljivom podacima. U koliko uzmemo ovaj period od 2009. do 2015., od početka 2009. do kraja 2015., i suočimo se s brojkama da je preko 35 tisuća transakcija

odnosno blokade izvršavanja financijske transakcije. Radi se o podacima koji zasigurno izazivaju ako ne divljanje onda makar jedan ozbiljan odnos da iako mi sebe doživljavamo kao zemlju koja je svojom veličinom gotovo marginalizirana u mnogim procesima, onda zbog toga ne treba biti marginalizirana u procesu borbe protiv terorizma i u procesima sprečavanja svih onih aktivnosti koje mogu dovesti do toga da se terorizma razbukta. Kad promatramo sam terorizam onda je terorizam uvijek vezan uz određenu politiku, i zbog toga je ove dvije datosti potrebno promatrati odvojeno, dakle kao politiku i kao terorizam da bi potom terorizam promatrali s njemu…/Govornik se ne razumije./… političkog diskursa. Razlika između politike i terorizma sastoji se u tome što politika kao što je to primijetila gotovo najpoznatija teoretičarka Hannah Arendt, ona počiva počiva na ideju na su ljudi pluralni. Ako postoji pluralnost ljudi onda smo pozvani na suživot. Moramo nekako urediti naš zajednički prostor bivanja. Terorizam naprotiv, počiva na ekskluzivnosti. Neki ljudi imaju ekskluzivno pravo i bogatiti se, neki ljudi imaju ekskluzivno pravo ukoliko govorimo o onom grubom terorizmu, ima pravo pravo živjeti, drugi ta prava nemaju jer su proglašeni neljudima. Jedan drugi teoretičar, Baudrillard, primjerice u dijelu „Duh terorizma“, on govori o tome da smo suočeni s 4 svjetska rata. Tri svjetska rata su iza nas, i mi se nalazimo sad trenutno u Četvrtom svjetskom ratu. Prvi svjetski rat je bio rat u kojem je zaustavljen rast kolonijalne Europe. Dru svjetski rat je rat u kojem je zaustavljen nacizam. Treći svjetski rat je hladni rat i u kojem je zaustavljen rast komunizma i nakon svih ovih triju ratova, težilo se prema stvaranju jedinstvenog ili nekakvog zajedničkog globalnog svijeta u kojem i danas živimo. Četvrti svjetski rat je fraktalni rat, to je rat koji je obilježen terorizmom, rat u kojem se buni ona ideja da uspostavljamo zajednički prostor, ideja da uništavamo sve one koji pokušavaju živjeti drugačije od unaprijed postavljenog cilja. Prostor u kojem se mi nalazimo i politike koje smo mi preuzeli nalazi se na strani organizacije ovog života. Dakle, mi se nalazimo na snazi i na strani onog svijeta koji je odlučio globalizirati ljudsko, a ne koji je odlučio uništavati ljudskost i koji je odlučio stvarati bilo kakvog čovjeka. Jasno mi je da kad raspravljamo o ovakvim stvarima da nam se situacija u kojoj se mi pronalazimo, a to je situacija demokratskog deficita i javnog osjećaja korupcije, da nam se globalni problemi čine daleki. Međutim, bilo bi dobro promijenit našu optiku i na temelju ovih mjerljivih rezultata i podataka koje sam već izrekao i koje je ministar malo prije govorio koji se nalazi u tekstu prijedloga zakona o kojima danas raspravljamo oni nam otvaraju nadu da živimo u globalnom prostoru u kojim će i ovaj naš demokratski deficit i osjećaj javne korupcije korupcije jednom nestati, prestati i da će se promijeniti. On će se mijenjati ovakvim i sličnim zakonima u kojima ne prenosimo samo direktive u ovoj slučaju 2015/849 2015/849 nego i prenosimo i ugrađujemo nešto novo u našu politiku. A kad govorim o politici, onda politiku promatram ne na način gotovo neistinit, a to je da se čovjek promatra kao političko biće, kao da bi mu politika po naravi pripadala. To je već spomenuta teoretičarka i odbacila Hannah Arendt jer je rekla da čovjeku narav po politici, politika po naravi ne pripada. Zbog čega? Zbog toga što politika nije ono što je u meni. Politika je ono što se izgrađuje između mene i nekog drugoga, politika je uvijek pluralnost i politika je uređenje zajedničkog prostora. Dakle, svijet ovog četvrtog svjetskog rata je svijet koji je neko vrijeme bio obilježen onim što se u literaturi naziva štrajk događaja. Ako sumnjamo da takvog štrajka svjetskih događaja nema napravimo jedan misaoni eksperiment, a on je vezan upravo uz terorizam i uz ono što ovim zakonom pokušavamo spriječiti kao novu, nove majke novih tih događaja. Svjetskih događaja je bilo i u 20. stoljeću od svjetskih ratova, od nogometnih prvenstava do smrti članica, članova kraljevskih obitelji. Ali onog pravog simboličkog događaja nije bilo do 11. rujna. I ako vi pomislite sad i promislite o tome koji je temeljni događaj u terorističkom smislu, u smislu jačanja terorizma gotovo svima će pred očima se ukazati taj 11. rujna. Ovaj zakon je zakon koji na temelju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma jednu malu Hrvatsku smješta uz bok onih zemalja koji su shvatili da je terorizam globalni problem i da se globalni problemi mogu rješavati samo na globalnoj razini, a da je ta globalna razina ulančana i sa ovim preventivnim preventivnim zakonodavstvom koji mi sad pokušavamo harmonizirati osjećaj pravde, očito rastuću opasnost da dolazi do aktivnosti pranja novca i u konačnici financiranja terorizma. Terorizam dakle nije nešto što se odvija onkraj nas. Povijesni događaji se odvijaju, ali mi ovakvim zakonima pokušavamo spriječiti majku jednog novog simboličnog događaja da novi 11. rujna ne zaposjedne naš prostor i da ne započnemo sa nekim novim petim svjetskim ratom. Zbog toga će klub MOST-a nezavisnih lista podržati ovaj prijedlog zakona. Ovaj prijedlog zakona držimo dobrim, držimo dobrim i ono što je u njemu problematiziranu od registra stvarnih vlasnika do politički izloženih osoba do toga da mi pokušavamo i ujednačiti naše zakonodavstvo i zakonodavstvo EU, da se pokušavamo smjestiti uz onaj svijet koji politiku promatra kao širenje prostora života, a ne kao produkciju smrti. Eto zahvaljujem vam. Dvije su replike. Prva replika je uvaženi kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Vučetić u potpunosti podržavam ovaj vaš dio rasprave, međutim jedan dio bih htio naprosto nadopuniti a t je kad je terorizam postao globalna prijetnja i kad je u ingerencije ovog ureda ne samo hrvatskog nego svih došlo do toga da se prate tokovi novca. Od tada su mnoge tabu teme što se tiče financija pale i srušene počev od bankarske tajne u Švicarskoj do provjere računa po nekakvim egzotičnim zemljama. Naprosto dok svijet to nije odlučio da to bude tako je bilo nezamislivo. Međutim, kad je svijet osjetio opasnost od toga onda naprosto su određene tabu teme o kojima se prije sedam, osam ili više godina naprosto nije smjelo govoriti, a vidjelo se da upravo iz tih područja je veliki izvor financiranja onih koji rade i koji vode terorizam. Dakle, tada su se otvorile određene teme. I zato kažem ovaj ured je izuzetno bitan. Ovaj ured ne funkcionira putem medija i hvala dragom Bogu pa nije funkcionirao sve ove godine, ove godine, a svake godine dobiva od međunarodnih institucija pohvale za svoj rad. Jer razmjena tih podataka među tim uredima je danas jedino što može koliko toliko spriječiti tijek tog novca koji ide tamo onima kojima ne bi trebao ići. Marko (Nezavisni)** Kolega imate pravo. Dakle, terorizam je postao globalni problem i u tom globalnom problemu terorizam nije naivan. On ima svoju i spoznajnu dimenziju, a ta spoznajna dimenzija je da se izvrsno snalazi unutar onog svijeta koji želi uništiti. Zbog toga se pranje novca vrši u zemljama koje izvorno ne pripadaju takozvanom terorističkom svijetu ukoliko ćemo to za potrebe ove raspravi tako nazvati. Ono što trebamo imati na umu, da mi neprestano baratamo sa 2 različita pojma, 2 različite egzistencijalne vizije. Prva vizija je svijeta koji želi živjeti i čini sve da taj život produži. Da imamo zdravu ekonomiju, da imamo zdravo zdravstvo, da imamo zdrave građene, zdrav znanstveni sustav. Sve želimo učiniti zdravim. Zbog čega? Zbog toga što smo se u jednom djelu, jednoj etapi civilizacijskog razvoja odlučili za život. Terorizam i teroristi su se odlučili za smrt. Zbog čega teroristi ne cijene svoj vlastit život? Pa zbog toga što im smrt služi kao instrument ili kao oruđe uništenja onog drugoga. Mi imamo jednostavno drugačije vizije, ali ovo da je terorizam postao globalni problem, mislim da smo toga svi svjesni da je terorizam postao ekonomski, politički, zdravstveni, filozofski, sociološki, politološki problem, on je i sa svim tim razinama trebamo prići u rješavanju problema terorizama, i zbog toga podržavamo jedan ovaj zakon, koji kao cilj ima sprječavanje terorizma. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Vučetić, dakle, slažem se sa vama, u oba dva djela izlaganja kada ste govorili o pranju novca Ne zbog toga što smo članovi istog kluba, nego zato što je vaše izlaganje bilo dobro. Međutim, želim ukazati na jednu stvar koja je jako bitna. Slažem se s tim da je ministarstvo odradilo dobar posao. Ovo je dobar zakon, vrlo opsežan zakon i vjerujem da će pomoći u suzbijanju ovih dviju štetnih pojava i od pranja novca i od pojave pojave terorizma. Međutim, ono što je jako bitno istaknuti, a na ovom primjeru možemo jako dobro vidjeti koliko je bitna reforma obrazovanja. Reforma obrazovanja moramo nastaviti, jer da bi se u današnje vrijeme suočili s ovim problemima, bitno je imati obrazovanje ljude, ljude koje mogu prepoznati. I vidimo da glavna primjedba Obrtničke komore koja se odnosila na ovaj zakon je upravo bila to da pojedini obrtnici će morati izrađivati, analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma. niti imaju za to kapaciteta, a ne znam ima li za to znanja. Vidim odgovori koji su javnoj raspravi bili od strane ministarstva su išli u tom smjeru, na neki način su bili birokratski, jer se unosi Direktivna EU. Obrazovni sustav u budućnosti treba kreirati tako da svi oni akteri koju budu, svi oni poduzetnici koji budu u budućnosti mogu prepoznavati ovakve pojave i da se na taj način čitavo društvo može s tim suočavati. Na ovaj način, ako samo ministarstvo, ako Vlada kaže mi smo svoj posao odradili i sad spuštamo na niže instance, a ljudi dolje nemaju dovoljno znanja i dovoljno kapaciteta, to nećemo uspjeti. Danas postoje toliko suptilni mehanizmi pranja novca i toliko suptilni mehanizmi financiranja terorizma da je to zapravo već graniči sa

Obrazovni sustav je uvijek u središtu interesa svih, pa pretpostavljam da je u središtu interesa i terorista i terorizma. Država je snažno zainteresirana za to kakve će građane sutra imati, pa bi zbog toga sve svoje snage trebala usmjeriti i prema zdravom obrazovnom sustavu. Taj zdravi obrazovni sustav, pod vidom ovog zakona o kojem sada raspravljamo, bio bi da osposobi osposobi učenike, djecu, obrtnike, stručnjake, znanstvenike i buduće akademske građane da su u stanju operativno djelovati i da su u stanju donositi analitičke odluke i djelovati kao što to u prijedlogu zakona i stoji u interakciji između nacionalnog i međunarodnog. Da problem obrazovanja sada istaknem i pokušam kontekstualizrati sukladno odredbama ovog zakona o kojem sad raspravljamo, onda bi putem obrazovanja, trebali ljudima posredovati ili onima kojima obrazujemo da u svijetu uvijek vladaju makar dvije sile. Jedna je sila koja će veličati događaj nastanka, a druga je sila koja će veličati događaj nestanka. Kada se radi o politici, događaj nestanka je izgradnja pravednog društava, a događaj nestanka je korupcija. Kada se radi o ovom globalnom problemu, događaj nastanka je stvaranje boljeg svijeta kojem će se svatko osjećati građaninom upravo u onoj zemlji kojoj je i kada zemlju promjeni, osjeća se građanin u toj promjerenoj zemlji, a događaj nestanka je kad se želi destruirati sve ono što su drugi nastankom izgradili. Zahvaljujem se. Iduća rasprava je Klub zastupnika SDP-a, uvaženi kolega Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima, danas je pred nama prijedlog Zakona o sprječavanju i pranju novca i financiranju terorizma, odmah ću reći da će Klub SDP-a podržati ovaj zakon, ne samo zato što se ovim zakonom hrvatski sustav sprječavanju i pranju novca i financiranju terorizma usklađuje sa europskom pravnom stečevinom na tom području, nego zato što je to danas postala jedna globalna prijetnja i vidimo da mnoge razvijenije zemlje, zapada da se teško bore s tom prijetnjom, imaju sve uvide u sve račune, sve obavještajne jedinice su umrežene, itd. Međutim, mi imamo osjećaj da uvijek oni koji žele teror da plaše građane i da rade određene štete, da su uvijek nekako korak ispred, zato je bitno da vidimo, ne samo zakonskom regulativom, da poboljšamo i da damo tijelima državne uprave da u toj borbi, koja imam osjećaj, nikako da prestanu. Uvijek su nekakvi Uvijek su nekakvi novi izazovi, nego zato što je bitno i za RH, pogotovo ako znamo, da smo turistička zemlja i da u takvom segmentu bilo kakvi ispadi sigurno ugrožavaju i određeno nacionalno gospodarstvo, a u konačnici i funkcioniranje države. Ovdje je već bilo rečeno da je treći Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma što je s jedne strane dobro da nemao prevelikih izmjena u zakonskoj regulativi. Jedan je bio '97., pa onda čini mi se 2012., sada 2017. znači to je dobro da imamo jednu stabilnu zakonsku regulativu i da ono što je potrebno da se ovakvi zakoni isključivo nadograđuju i nadopunjuju, a to se čini i sada ovim zakonom, gdje ne samo što se usklađujemo sa direktivom ali moramo znati da smo sada na jedinstvenom europskom tržištu i da smo sada puno više izloženi nego kada nismo bili dio EU, zato što sada tokovi novca, a vidimo da i samim dijelom i u ovome zakonu puno lakše kreću se iz zemlje u zemlju. Evo vidimo ovdje kada je navedeno, a to ću kasnije doći, u članku 121. pa bih tu odmah molio i tu primjedbu da se uvaži, ovdje se govori o 100 tisuća eura. Budući da se radi o zakonu, bilo bi dobro, a to smo imali praksu i prije da se sve iznosi iznosi nominiraju u kunama kada govorimo o kunama, a ovdje se govori da slobodno možete nositi novac, samo ukoliko prelazite granice EU, znači da se odnosi na vanjske granice EU što znači da vi sada slobodno možete novac na jedinstvena europska tržišta, a ovo se više odnosi za nama susjedne zemlje. Tako da svi oni problemi koji su nam nekada možda bili jednostavniji sada će biti kompliciraniji zato što je sada jedinstveno europsko tržište od nekakvih 500 milijuna stanovnika i sigurno da u tom kontekstu neće biti lako pratiti sve građane koji se kreću, a pogotovo zato što znamo da smo atraktivna zemlja, što se tiče turizma i imate brojne strance na na jedinstvenom europskom tržištu koji su možda i sudjelovali u nekakvim tim procesima pranja novca i oni jednostavno dođu i željeli bi kupiti nekretninu na moru. I to je kod nas sada jedan problem koji na takav način oni mogu doći do legalizacije znači do jednostavno takav oblik novca ga ubaci u sustav, znači kupovanje nekretnine. To je jedan poseban segment koji smatram da se treba posebno pratiti jel na jedinstvenom europskom tržištu ne možete svakoga pratiti, a danas jednostavno sa nekim iznosima možete jednostavno doći na našu obalu i kupiti nekretnine. I postavlja se pitanje koliko duboko se onda kasnije, a ovdje smo govorili da se neće pratiti tijekovi novca između fizičke i fizičke osobe, da samo postoje ograničenja od 75 tisuća kuna kada neko ima registriranu djelatnost i to se slažem, to je smanjeno sa 105 na 75 tisuća kuna i ovdje oko ovih 200 tisuća da se traži određeno podrijetlo novca. Međutim postavlja se pitanje kada vam dođe fizička osoba koja ima putovnicu bilo koje od zemalja članica EU donese određeni keš u eurima i dođe i kupi na Jadranu od druge fizičke osobe osobe određenu nekretninu, na koji način će sve institucije od ministarstava do policije jednostavno mogu na takav način kontrolirati sve te transakcije. Mislim da tu postoje određeni više tehnički problemi kako se spustiti na sve te pojedinačne transakcije, a da s druge strane ne ulazite u određeni oblik privatnosti jel ovdje se uvijek postavlja pitanje povrata privatnosti šta šta vi smijete kao osoba raditi, pogotovo kada dajete taj novac u banci koliko vas pojedinci, koliko vas traže određene podatke izvora toga novca. Ono što je svakako za pohvaliti ono što je dosta u Hrvatskoj Hrvatskoj ljude nervira, a to je onaj dio tko je stvarni vlasnik. Ovdje govorimo o tvrtkama i uvedeno je u članku 32. do 36. govorim o transparentnosti podataka, ovdje je uvodno i ministar govorio pitanje javnog, da stvari vlasnici tih kompanija, a to je upravo ovo kada su oni dolazili i kupovali određene nekretnine, a ne samo da su ih kupovali kao fizičke nego su otvarali firme pa kasnije kupovali, znači postavlja se pitanje njihovog stvarnog vlasnika i javnog pristupa na te podatke. Ali ovdje se postavlja pitanje ne samo što će netko oštetiti državni proračun ili će oštetiti ili će na taj način legalizirati taj oprani novac nego se postavlja pitanje i onih koji rade, znači poduzetnika koji rade sa takvima koji se skrivaju iza tvz. Skrbničkih računa i raznih drugih neimenovanih podataka. Znači to je bitno da se da taj pristup ukoliko vidimo da se ta rasprava dovodi i u EU da to bude što više taj podatak da bude javnim. I smatram ukoliko bi Europska komisija kada se usuglasi u tim direktivama da bi trebalo težiti da svi ti podaci registra stvarnih vlasnika da budu javni. Ovdje se daje 3,7 milijuna kuna za financiranje, smatram da je to korektno za što EU nameće ovakav oblik, nameće nam ovu direktivu pa u konačnici da i sufinanciraju u uspostavi takvog registra. Ovdje je možda ovako za javnost malo simpatično izgleda zato što će se sada posebno analizirati politički izložene osobe i onda tako sada se tu analiziraju možda i računi predsjednika Vlade, predsjednice države, ministara, zamjenika itd. ovdje je i navedeno u članku 46. ja bi možda ovdje samo postavio pitanje možda ja nisam dobro iščitao, a šta je sa lokalnim čelnicima? nije mi baš meni prirodno da se analiziraju svi računi predsjednika Vlade i predsjednice države, a ne analiziraju se lokalni računi lokalnih čelnika tzv. „lokalnih šerifa“ na pojedinim mjestima i na taj način pogotovo ako znamo da smo rekli da je jedan od načina financiranja nekretnina na Jadranu, jedan od oblika gdje se može vrlo lako doći vrlo lako doći do tog oblika pranja novca. Tako da mi je bitno da vidimo da li ovdje od ovih devet koji su tu navedeni, da li su tu navedeni i lokalni čelnici. Zatim, ovdje smo govorili o ovome ograničenju načina financiranja do 75 tisuća kuna i do ovih 200 tisuća gdje će se tražiti gdje će se tražiti određene izvide. Mislim da je ovdje također bitno da se ovdje danas posebno spomene da je Ured za sprječavanje pranja novca samo jedna karika u cjelokupnome tome lancu i da je jednostavno dobro funkcioniranje svih državnih tijela ovdje bitno da bi se, da se zapravo dođe do konačno one određene presude odnosno spriječi načina financiranja odnosno u konačnici i štete za državni proračun a u konačnici i štete općenito za RH. Znači općenito prihvaćamo ovaj oblik, ovaj zakon, smatramo da je dobar. Uz sve one koji mogu još dati određene nadopune da se on da se on poboljša je hvale vrijedno. Međutim, s druge strane također treba govoriti i o operativnim stvarima. Dio smo jedinstvenog i europskog tržišta i sada, sada ne samo što moramo djelovati unutar tih direktiva nego i ove pohvale što idu prema uredu i manivala i drugih institucija unutar EU vrlo je bitna ta tijesna suradnja između europskih jedinica, obavještajnih jedinica i hrvatskih jedinica. Međutim, ono što je s druge strane činjenica da i mnogo razvijenije zemlje koje ulažu puno više novaca, koji postavljaju ovakve, ne mogu se, vidite koji imaju probleme sa borbom, sa borbom protiv financiranja terorizma. I u tom kontekstu nažalost nalazimo se u jednom, novom razdoblju i gdje moramo posebno biti oprezni pogotovo ukoliko znamo da smo vrlo jako osjetljivi na turizam, na bilo kakve promjene i tu se nadam da nećemo u budućnosti imati nikakvih problema a svakako podrška i uredu i ministru da nastave u tome i pogotovo da se ove aktivnosti koje se rade da se rade svakako u koordinaciji sa drugim institucijama i da svakako, svakako da će dati i i puno bolji doprinos u konačnici otkrivanja. Znači još jednom klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku uvaženi kolega Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Lalovac, spomenuli ste jednu bitnu stvar u svom izlaganju. Dakle ja smatram da članak 46. bi svakako trebalo proširiti. Meni se čini da, vi ste bili ministar financija, vjerojatno znate koliko kroz javnu nabavu i na lokalnoj, na lokalnoj razini odlazi novca a to je ogroman novac. Mi imamo slučaj, evo i na mojoj županiji, priča se po kuloarima, onome županu je kupljen stan, onome je kupljen stan na moru, upravo ovo što ste vi spominjali. Te stvari bi trebalo itekako kontrolirati jer ne vidim razloga zašto su ti čelnici posebno evo župani kod kojih se provodi mnogo javne nabave, koncesija zbog čega su od ovog izuzeti. I možda bi u postavku trebalo staviti, vidimo ove članove obitelji, možda bi za hrvatske prilike trebalo staviti kumovi, mislim da je to dosta kod kod nas bilo, dosta takvih situacija u kojima su i kumovi imali svog udjela jer riječ je o velikom novcu i doista sve ono što nas čeka. Vidite sada su, od 1. srpnja mislim da stupa na snagu ova odredba Zakona o javnoj nabavi da se ne uzima najniža ponuda, nekako su svi požurili da sada prije 1. srpnja raspišu te javne nabave. Pa evo u bolnici u Rici već se gura outsourcing, već se gura da se poslovi, iako ima opremljena je bolnica sa uređajima za pranje posteljine, već se to gura negdje dalje, već se taj natječaj obavlja, sada se traži, traži se odluka županijske skupštine. Dakle to su sve stvari koje izazivaju sumnju i zbog toga mislim da bi ovo bilo jako dobro. Hvala. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa da, znači ovdje se govorilo općenito i o korupciji i o tom obliku ilegalnog nekakvog novca. Međutim, ovdje pogotovo kod ovoga zakona su prvenstveno čini mi se kada god dolaze stranci, razumijete, ovo poslujemo na jedinstvenom europskom tržištu, imate 500 milijuna ljudi sa različitim putovnicama koje trguju na europskom jedinstvenom tržištu kako trguju i onda je problem tih stranaca koji žele zapravo nekakvu ilegalnu aktivnost koju su ostvarili u nekoj drugoj zemlji da taj novac dođu preko granice sada kako znamo da nema više takvih kontrola, pitanje je hoće li ih, kako će biti, da dođu jednostavno na Jadran, da dođu i kupe kupe taj oblik nekretnine. I to otežava funkcioniranja i institucijama jer to više nije baš tako lako ući u svaku tu pojedinačnu transakciju pogotovo zato što su ovdje transakcije između dviju fizičkih osoba ne mogu biti pod takvim nadzorom. I to je onaj problem koji ćemo vidjeti kako u budućnosti, da li i dalje kroz ove transakcije, odnosno kroz zakone a mislim da je ovaj dobar registar stvarnih vlasnika, to je svakako jedan od koraka gdje će se vidjeti njihova prava imovina pogotovo ako to budu tako ostvarile firme. I znači možda kroz nekakve druge još dodatne stvari da se ne ugrozi i određena privatnost ljudi ali svakako da ovaj obzir i pogotovo za lokalne čelnike, ali kažem ukoliko se to radi nad predsjednikom Vlade, predsjednicom RH, ministrima, saborskim zastupnicima, ne vidim zašto bi bili lokalni čelnici izuzeti iz ovog dijela i župani ili bilo tko drugi ako smo svi za transparentnost. Mislim da ukoliko to nije navedeno da možda do drugog čitanja se posebno navede i lokalne čelnike. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na iduću raspravu, Klub zastupnika HDZ-a i uvažena kolegica Dragica Roščić. Izvolite. Predsjedniče zahvaljujem, zahvaljujem se i ministru i suradnicima na izlaganju ovog zakona. Znači pred nama je Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. '97. kada smo prvi put donijeli Zakon o sprječavanju pranja novca, toliko se pranje novca nije dovodilo u korelaciju sa terorizma. Nažalost 2001. kada smo imali nesretne događaje, napad na „blizance“ i slično, jedna nova dimenzija se proučava i nove aktivnosti se provode kod sprječavanja pranja novca, odnosno i te korelacije sa financiranjem terorizma. 2003. odmah poslije toga uvodimo i nova kaznena djela vezana uz pranje novca, također uspostavljanjem Ureda za sprječavanje pranja novca i ovim dodatkom 2004. znači koji se odnosi na financiranje uspostavljamo jedan sustav koji naravno ne čini samo taj ured već i čine sve ostale institucije, banke, carinska, porezna uprava i tako dalje. Znamo da ovaj ured kao i u većini zemalja je uspostavljen kao, administrativnog je tipa, od tih 151 države spada u onih 71% koje su tako Mi kada se nalazimo u drugim zemljama, evo mogu ja i osobno reći, ne želim generalizirati ali se ipak ta nesigurnost i strah od terorizma se jače osjeća i možemo se zapitati da li je to sve nama potrebno, koliko se novaca troši na to sprječavanje, da li je to glavni problem u Hrvatskoj. Ali kada vidimo ovdje podatke da je od siječnja 2009. dosta takvih transakcija uočeno, da ovaj ured je dosta posla obavio, a i sami ovaj iznos sumnjivih transakcija od 175 milijuna kuna nam ipak govori o o velikoj potrebi, znači ovih aktivnosti. Ono što Hrvatska, što smo i svi uočili, sebi ne može dopustiti nikako da se bilokakve takve situacije terorizma u Hrvatskoj dese radi i osjetljivosti našeg gospodarstva koje je povezano U ovom zakonu rješavamo 10 osnovnih pitanja, znači svake 4 godine se provodi nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma, ovdje bih istakla i ovo ograničenje o poslovanju s gotovinom za pravne pravne ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u RH, na 75 tisuća kuna. Naglašavam, kod fizičkih osoba se samo radi o fizičkim osobama koje imaju registriranu djelatnost u RH. Vidjela sam da je Odbor za pravosuđe komentirao da bi možda trebalo ovaj iznos spustiti na niže, na našem Odboru za financije financije smo razgovarali, možda je i prenizak ovaj iznos, uglavnom, kada se gleda nekakav optimum i kako smo raspravljali na odboru i što su učinile susjedne zemlje, ovo je ipak jedan iznos koji je po nama opravdan, znači 75 tisuća kuna. Također ono što je mogu reći, najvažnije, uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih subjekata radi transparentnosti podataka o stvarnom vlasniku pravnih subjekata. Znamo da te aktivnosti nam možda i zvuče da iziskiva najviše najviše aktivnosti i možda da će trebati nekakva sredstva, ali vidjeli smo u obrazloženju da već će se postojeći kanali koristiti i da dodatan novac ta to neće biti potreban. Ovdje također će se prikupljati podaci izvoru sredstva za gotovinske transakcije u vrijednosti od 200 tisuća kuna i većoj, naravno, postoje i argumenti da se i ovaj iznos snizi, ali ovo je zasada neki koji se smatra opravdan i mi ovdje naravno, kako smo političari, komentirali smo i novu definiciju pojma politički izložene osobe. Zasada ovim zakonom se predviđa da to neće biti izložene osobe se neće definirati kao one političke osobe koje su najvišeg ranga ranga nego one srednjeg i nižeg. Važno je da jačamo institucionalnu i operativnu neovisnost ureda. Detaljnije se propisuju rokovi vezano za izdavanje i trajanje naloga Ureda za privremeno zaustavljanje i obavljanje sumnjive transakcije, ovdje se možda čini onako nebitna odredba, ali ipak ovaj rok od 72 sata zaustavljanja ovih transakcija kada se poklapa sa blagdanima, sa nedjeljom i sl., događale su se, znači u praksi problemi, u biti najopipljivije za one koji doista rade i koji su u ovom sustavu. Nove tehnologije razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama unutar EU-a putem decentralizacije računalne mreže, naravno, ovo iziskuje troškove ali srećom, ovi troškovi I važno je da se propišu sankcije za obveznike primjene ovoga zakona koji treba biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Mi smo također na Odboru za financije, a ovdje već smo kod izlaganja ovog zakona o potvrđivanju FACTA-e, ugovora i općenito ovih svih zakona koje od nas očekuju razmjenu podataka, nekakvih privatnih, osobnih, pravnih ili fizičkih osoba od strane banaka, uočili smo tu problematiku kada banke zahtijevaju i potražuju više podataka nego što im je zakonom zadano jer prilikom nekakvih aktivnosti koje su zakonski zadane, one to iskoriste možda da bi dobili neke druge. Već smo rekli da snažno tome se treba oduprijeti, da ljudi trebaju biti upoznati koje podatke moraju dati, tu je i Agencija za zaštitu podataka, tako se naravno i prilikom provedbe ovog zakona treba o tome voditi računa. Evo samo znači za kraj bi naglasila, ovaj zakon treba doprinijeti tome da ovaj ured bude još neovisniji, da sve ove aktivnosti budu što brže, da se sve te transakcije što brže identificiraju, otkriju jer iako ovo znači izravno se odnosi na transakcije i financiranje terorizma, ovo je isto jedna jedna aktivnost koja sprečava i da se terorizam dešava bolo gdje a naravno i u Hrvatskoj, koja to sebi nikako ne može dopustiti, zbog specifičnosti našeg gospodarstva. Naravno, niti jedna država ne želi doći u takvu situaciju. Naravno, klub HDZ-a podržava ovaj zakon, prihvaća ga i to bi bilo to. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku uvaženi kolega Bačića. Izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice Roščić, u izlaganju spomenuli ste ograničenja vezano za poslovanje za fizičke i pravne osobe gdje se više po ovome zakonu ne bi mogle vršiti naplate, izvršiti plaćanja gotovinska znači, u vrijednosti većoj od 75 tisuća kuna, čisto radi umanjenja rizika samog poslovanja posebice vezano za pranje novca, pa evo zanima me i vaše mišljenje je li to možda premali iznos, zašto se to uopće smanjuje i kakva su iskustva tj. kakva je praksa drugih zemalja? I vezano i za to, mislim gledajući i statistiku, ovo šta je ministar spominjao, pari mi se da smo isto sigurna dosta zemlja što se tiče problematike pranja novca pa jel možda i potrebno ovoliko restrikcija i ovoliko ograničenja u samom zakonu? Hvala. **Jandroković, Kolega Bačić, zahvaljujem na pitanju. Postojalo je nekakvih rasprava oko toga koji iznos odrediti, da li je to 75 tisuća, Odbor za pravosuđe je tražio da čak bude manje, naravno da mi svi želimo ubrzati nekakve gospodarskih, radi općenito ubrzanja gospodarske aktivnosti, ali moramo biti svjesni da to ni otvorenošću ni olakšavanje ni ubrzavanjem svih transakcija da ima i ta druga problematike koja omogućava i ovako nečasnim radnjama, znači da se provode. Tako da je jedan optimum tih 75 tisuća kuna, bilo je zahtjeva i za manje, vidimo i vi govorite i možda većim iznosima koji bi trebali tu biti. A što se tiče opasnosti, mislim da definitivno ne trebamo čekati da se nekakva situacija desi kako bi smanjivali te rizike, već sada ih treba smanjiti. Rekla sam već ranije, da mi ne možemo dopustiti sebi da nam se teroristički napadi dese, ili da kroz našu državu prolaze transakcije kojima se isti financiraju, to definitivno ukloniti i najmanju mogućnost da se to događa, a vidjeli smo i financijsku stranu da se proračun neće dodatno oštetiti, tj. da će i ovaj dio što se tiče uvođenja novih tehnologija da će se financirati iz EU izvora. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na iduću raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e uvaženi kolega Bunjac. Izvolite. Nisam shvatio, ali stigli ste u zadnji tren. Hvala lijepa predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre i gosti. Danas govorimo o pranju novca i donosimo zakon koji bi kao trebao doprinijeti sređenju stanja koje je katastrofalno. Ali cijelo vrijeme mi pada na pamet ona pjesmica „Tko se boji vuka još“, jer čini se kakve god mi zakone donesemo Hrvatska je po ovom pitanju među najgorim državama na svijetu. Dakle, kao što sam već spomenuo prošli tjedan je donesena procjena, odnosno stručna analiza da je među svim državama jugoistočne Europe Hrvatska daleko najkorumpiranija, da 80% menadžera smatra da je u Hrvatskoj razina korupcije visoka. I postoje procjene da je prema tzv. egzotičnim destinacijama iz Hrvatske izneseno najmanje 15 milijardi dolara. Znači ne kuna, nego dolara što i da korupcija, odnosno među koje spada i pranje novca godišnje Hrvatsku košta 10 do 15% proračuna. Evo kako bih malo rasvijetlio ovu problematiku pročitat ću vam jedan oglas iz novina jedne tvrtke koja djeluje u Hrvatskoj, a zove se Legal business consultants dakle je pouzdan partner kod osnivanja off shore i rezidentnih kompanija. U roku od 1 do 15 dana osnovat ćemo kompaniju sa imenom po vašem izboru, a možemo ponuditi gotove kompanije spremne za korištenje. Najčešće organiziramo osnivanje kompanija na lokacijama sa nula posto poreza kao što su Britanski djevičanski otoci, Bahami, Mauricius i Belize koji plaćaju fiksni godišnji porez i vode poslovanje bez knjigovodstva. Evo, znači mi saznajemo da u Hrvatskoj je pranje novca, dakle legalni posao. I što poduzimamo? Na koji način se borimo protiv toga? Donosimo zakon koji te perače novca ni na koji način neće oštetiti, jer koliko sam vidio iz službenih statistika od ovih 15 milijardi dolara u Hrvatsku se vratilo nekih 3, 4 milijuna kuna i s time bi mi sad trebali riješiti ovaj problem. Imate recimo slučaj ako sad otvorite portale, malo prosurfate Feratum banke. Znači to je on line banka koja nema nikakve zaposlene, koja nema nikakve urede u Hrvatskoj. Ima sjedište na Malti. Malta je inače poznata u Europi kao meka za pranje mafijaškog novca. Daju vam kredit u roku 15 minuta. Nije potrebno ništa osim preslike osobne karte. On je u roku 15 minuta na računu. I što se dešava? Što poduzima ministar financija? Što poduzima guverner? Znate što poduzima? Stavio je obavijest na web stranicu HNB-a budite oprezni sa kreditima Feratum banke, budite oprezni. Evo to je, dakle mjera s kojom se Hrvatska bori protiv korupcije pranja novca, pljačke građana. Ja sam također napomenuo da je ključni problem u ovoj problematici su tzv. skrbnički računi. Znači, skrbnički računi, većina njih se nalazi u Zagrebačkoj banci su tajni računi, računi kojima vi ne možete saznati ime vlasnika, a na tim skrbničkim računima nalazi se prema procjenama 76 milijardi kuna. Nema tvrtke u Hrvatskoj u kojoj udjele ne drže skrbnički računi, svi počevši od INA-e, od Podravke, od ne znam T-Coma, od Adris grupe itd. Svugdje se nalaze ti skrbnički računi. Oni obično čine jednog od prvih 10 dioničara. Evo recimo među prvih 10 dioničara Hrvatskog telekoma, nalaze se četiri skrbnička računa. Tko su ti ljudi? Jesam to ja, jel' to gospodin Šuker, ministar Marić? Nemamo pojma. A netko je! A sigurno nisu Marsovci! To su neki građani Hrvatske. Mi sad radimo registar stvarnih vlasnika računa. Pa dajte da saznamo tko su vlasnici tih skrbničkih računa. Zabranimo ih, ukinimo ih. I kad to učinimo u roku 2 dana znat ćemo tko je opljačkao Hrvatsku. Sve će biti jasno. Vidjet ćemo da su u Hrvatskoj milijunaši, pa i milijarderi ljudi koji nikad u životu nikakav pošteni posao nisu radili. Ali su se u vrijeme pretvorbe i privatizacije jako lijepo okoristili i stekli ogromne profite. Između ostalog tvrdi se da Hrvatska ima 280 multimilijunaša. Neki kažu da imamo, dakle i milijardere. Tko su ti ljudi nikada nismo saznali. Zašto recimo hrvatska javnost ne bi znala takve stvari? Evo recimo ministra Marića bih htio pitati s obzirom da je on bio jedno vrijeme u Agrokoru koji su to skrbnički računi postali vlasnici Leda tijekom mjeseca travnja ove godine? Tko je tko kupovao Ledo u trenutku kad su dionice pale za oko 70%, trenutak prije nego što će s njima biti zabranjena trgovina na Zagrebačkoj burzi. Kako mi sad da se borimo protiv pranja novca, a ne možemo jedan takav podatak dobiti od vas koji imate sve instrumente u svojim rukama, sve alate da konačno rasvijetlite ovo pitanje. Evo, recimo, vlasnik Leda je skrbnički račun Zagrebačke banke. Kupio je 109 dionica vrijednih 310 tisuća kuna 17. travnja. Evo, ili još jedan skrbnički račun PBZ-a, kupio je dionice Leda za 860 tisuća kuna. Dakle, čini se da što se tiče tih skrbničkih računa da je to jedno vrlo ozbiljno pitanje, koje se čak previše često ne spominje u javnosti, i smatram jednostavno da bi to pitanje rasvjetavanje, dakle, stvarnih vlasnika računa, puno više doprinijelo sprječavanju korupcije i pranje novca u Hrvatskoj, nego ovaj spomenuti zakon, koji dakle, to pitanje ne dotiče i onda samim time, u stvari na neki način šalje poruku, mi ovdje donosimo zakone, a vi slobodno radite onako kao što ste navikli. Iznosite hrvatski novac, a sav teret, svu štetu koju mi pritom pretrpimo, i ovako i onako ćemo prebaciti na građane, smanjit ćemo mirovine, uvest ćemo porez na nekretnine i sve ostale pritiska na građena, tako da u konačnici od svega ovoga, bojim se da neće biti ništa. Tko, kako i zašto štiti berače novca u Hrvatskoj, to je sada pitanje na koje zaključak prepuštam da donese svako sam za sebe. Hvala lijepa. Hvala. Nemamo replika, pa prelazimo na pojedinačnu raspravu. To je uvaženi kolega Ante Babić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa samim uvodnim izlaganjem zapravo ministar je govorio o prijedlogu ovoga zakona, o njegovim prednostima i značaju i o dobroj zapravo praksi i iskustvima iz EU. Ono što nije bilo kratko rečeno u tom vremenu, a trebalo je zapravo naglasiti, rekao sam to i u svojoj replici, vezano za sam ured, odnosno za broj operativnih analiza koje su se dogodili. Pa valja reći da u tom periodu je zapravo ured na godišnji razini provodio oko 5000 koliko sam mogao izračunati, 5000 operativnih analiza tijekom 1 godine. Dakle, Manival je zapravo vršeći ove evaluacije i pohvalio ovaj ured, pa ću to reći, jer ovdje nije javno bilo izneseno, da su zaposlenici ureda profesionalno i da su dobro obučeni, da su motivirani i da su redovito educirani, da je visoki broj dostavljenih slučajeva, sa sumnjom na pranje novca od strane ureda nadležnim tijelima da na daljnje postupanje i ono što je bitno da su predstavnici Državnog odvjetništva RH, ali i Ministarstva unutarnjih poslova istaknuli da su ti analitički izvještaji ureda visoke kvalitete i pružaju dobru, odličnu osnovu za pokretanje samih istraga. Ministar je također nabrojio i 10 točaka koji će se poboljšati donošenjem prijedloga ovoga zakona, od nacionalne procjene rizika, zapravo do samo registra samog vlasnika nove tehnologije, razmjene podataka i slično. Prinosom ove direktive, Direktivne EU 849, zapravo imat će za posljedicu umanjenje identificiranih rizika od pranja novca, ali i financijskog terorizma. Usklađivanje država članica sa ovom direktivom, obuhvaća ispostavljanje registra stvarnih vlasnika, a to naravno podrazumijeva i određene troškove koje će nastati nastati kod Ministarstva financija i dobro je da su oni kao takvi predviđeni i osigurani projektima EU, u visini od 3,7 milijuna kuna, a vezano za samo informatizaciju. I sami kolege zastupnici danas kako pojedinačno, tako u ime klubova, pohvalili su ovaj prijedlog zakona, što može služiti na čast i ovome Ministarstvu financija, a i svima nama u RH. No, ovdje ovdje želim povući jednu paralelu i zapravo jedno glasno razmišljanje, s obzirom na informatizaciju, koja se izravno ne tiče ovog prijedloga zakona, ali je dobro znati to preko Ministarstva financija i volio bi da to bude zapravo inicijativa Ministarstva financija prema Vladi RH, a zapravo radi se o sljedećem, dakle, registri stvarnih vlasnika će biti javno dostupni stvarno onim institucijama koje trebaju raditi po tom pitanju od Ministarstva financija, Porezne uprave, Carinske uprave, DORH-a, HNB-a, što je jako dobro i dobro je da to nije, da se javno ne objavljuje jer kod nas je ne razumije./… ovo što je kolega Bunjac govorio, pa bi i ovdje to izazvalo niz negativnih konotacija. Oni koji trebaju za to zapravo znaju. U ovom trenutku u RH, informatika, informatički djelatnici, informatički programi, info sustavi, licence, održavanje, stvaranju stvarno velike teškoće tijelima javne i državne uprave. Ako pogledate 20-tak ministarstava, državne urede, nekoliko 10-taka, više od 40 agencije 556 jedinica lokalne uprave i samouprave, zavoda, javnih ustanova, svi vam oni na neki način imaju imaju svoje informacijske programe, svoje informacijske sustave koji zapravo nisu kompatibilni, nisu skalabilni, oni nisu interoperabilni, nisu umreženi i zapravo ih se teško može povezivanje u RH. Neki jesu Neki jesu hvale vrijedni i mogu se povezivati, ali zapravo kada smo uvodili OIB, mislili smo zapravo i o takvim stvarima, znam da je sada u tijeku jedan projekat EU Esea za razmjenom elektroničkih podataka. To je vrlo važan projekat, zapravo radi se o nepripadnim isplatama, bilo da se radi o doplatku za djecu, alimentacijama, pomoći za njegu, odnosno nepripadnim isplati mirovinama koji zapravo oštećuju hrvatski proračun prilično velikim iznosima dakle usudio bih se reći da su informacijski sustavi u svim ovim tijelima javne i državne uprave teški preko milijardu kuna. Milijardu kuna mislim novac koji bi se u RH kud i kamo mogao bolje iskoristiti, ne samo za plaćanje ovih programa, licenci i njihovih održavanja, a kažem koji se ne mogu kao takvi iskoristiti u potpunosti. Mislim da bi bilo dobro da razmišljamo o sljedećem, s obzirom na tako veliki iznos, Ministarstvo financija preko APIS-a siguran sam koji je u vlasništvu države i grada Zagreba, ali i Financijske agencije FINA-e kao jednog operativnog tijela, može razmišljati o tome, ne samo vezano za ovaj zakon, ne samo za projekat EIS-a EU nego nego govorimo o učinkovitosti informacijskih sustava u RH i zlouporaba novca iz državnog proračuna vezano za nekoliko desetaka točnije preko 70 državnih naknada, subvencija i ostalih davanja koje država u cijelosti ne može koristiti ne može koristiti i ne može kontrolirati radi se o velikim sredstvima državnog proračuna. Dakle mislim da bi ta inicijativa trebala ići preko studenata FER-a i računarstva da ih se financira, da ih se stipendira na račun države da oni sutra preko APIS-a odnosno FINA-e mogu raditi jedan jedinstveni informacijski sustav RH koji bi u mnogome pomogao kažem i zbog zlouporaba ovakvih sredstava. Ja se nadam da će se to dogoditi i da ćemo mi imati jedan učinkovit i siguran informacijski sustav i da će on zapravo pomoći u takvim stvarima, ne samo ne samo Ministarstvu financija i rashodovnoj strani proračuna, gdje moramo paziti na svaku kunu, nego kažem i zlouporabama sustava kod davanja naknada, određenih subvencija koje možemo i preko OIB-a umreženo u jedan zajednički informacijski sustav koristiti, a i to može dovesti do sprečavanja pranja novca u RH. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem se. Imamo jednu repliku uvažena kolegica Grozdana Perić. Izvolite. i njegovu učinkovitost. Pa evo da razbijemo tabue i ovo što se insinuira da skrbnički računi se ne kontroliraju onda ja to moram demantirati jer sudjelujući u raznoraznim poslovima, a prvenstveno kod izdavanja vrijednosnih papira onda se točno zna procedura i način kako se otvara skrbnički račun, tko ga otvara sa svim podacima upravo ovo što ste naveli, ime, prezime, OIB, prebivalište itd., dakle svi detaljni podaci se evidentiraju i imaju u evidencijama i nema nikakvog straha i dapače sa ovim zakonom se kontrola i evidencija itekako postiže i može se u svakom momentu nadležne institucije koje su za to ovlaštene zatražiti podatak i imati pravi i cjeloviti uvid u kompletnu evidenciju svih takvih vlasnika odnosno imatelja skrbničkih računa. u samom zakonu kada je konkretno izdanje vrijednosnica onda imatelj vrijednosnih papira ne može biti i skrbnik. Dakle to mora biti neka ovlaštena institucija s kojom se sklopio dodatno ugovor. Prema tome, evo da se razbije taj tabu i da se demantira da na ovaj način se hoće skrivati bilo kakvi podaci. dapače, na ovaj način se oni

kako dolazi do otvaranja skrbničkog računa. A kada ste govorili o informacijskom sustavu mislio sam konkretno na jedan stabilan informacijski sustav vezan za tijela javne i državne uprave. To je jako bitno i svi oni koji se bave time jako dobro znaju da RH gubi velika sredstva upravo zbog zlouporaba koje se događaju, ne zbog informacijskog sustava nego zbog lošeg informacijskog sustava koji nisu kompatibilni, a govorim i o ne pripadajućim isplatama. Samo recimo u mirovinskom sustavu za doplatak za djecu, u centrima za socijalnu skrb, opskrbnicama, pomoć i njegu, radi se o milijardama o milijardama sredstava koja bismo mogli uštedjeti samo da razmišljamo o tome da taj informacijski sustav u RH povezan zajedno sa APIS-om, zajedno sa FINA-om, sa mladim studentima koji tu mogu ostati. u javnoj upravi teško ćete naći informatičare koji vam mogu raditi za 4, 5 ili 6 tisuća kuna i obavljati vrlo komplicirane i održavati takve sustave. Oni vam idu u privatne tvrtke odnosno idu vani. A na ovakav način ostavili smo mlade ljude u RH, dodatno dodatno bi ih stimulirali, a mi bismo učinkovitiji informacijski sustav. Hvala. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Pa evo samo kratko. Hvala na ja ću reći prije svega podršci većine i klubova i zastupnika što smo čuli, konstruktivna rasprava, par dobrih komentara koje smo čuli i koje sigurno ću reći ćemo razmotriti do drugog čitanja. Mahom se tiču problematike određivanja pragova u smislu transakcija u gotovini, bilo uvaženog zastupnika Šukera ili zastupnika Lalovca koje ćemo uzeti u obzir. Možda jedna opaska vezana za ovu tematiku oko tih skrbničkih računa. naravno da i evo uvaženi zastupnik Bunjac je o tome govorio i spomenuo je da i u pojedinim kompanijama i u izlistu sa burze odnosno Zagrebačke burze podacima stoje podaci o skrbničkim računima, ali opet vrlo jasno treba reći, dakle skrbnički računi se otvaraju uz naravno znanje i burze i poglavito Središnjeg klirinško depozitarnog društva. Što znači da i te dvije institucije raspolažu sa tim podacima koje su također sastavni dio ukupne strukture sustava za sprječavanje pranja novca, financiranje terorizma i možda ako u nekom konkretnom slučaju ili netko od vas zastupnika ili ja osobno kao ministar nismo upoznati sa svakim detaljem. Ono što je najvažnije za reći je da institucije koje su za to nadležne znaju sve detalje i temeljem toga naravno i te analitike između ostalog i postupaju. Evo, hvala vam lijepo još jedanput na komentarima. Mi ćemo do drugog čitanja razmotriti ove komentare koje smo danas čuli i naravno do iduće rasprave na ovu temu. Hvala Ovime zaključujem raspravu i glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. A ispričavam se, imamo jednu repliku, uvaženi kolega Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Ma samo jedna kratka replika, dosta smo pričali upravo o ovome registru stvarnih vlasnika pravnih osoba, trebao sam zapravo replicirati kolegi Babiću, ali evo pričekao sam završno izlaganje ministra. Samo čisto statistički kratko, znamo da smo prijašnjih godina dosta pričali o fiktivnim tvrtkama i posebice o onome valu kada su se tvrtke osnivale za kunu, kada je bilo to izrazito jeftino, hoće li ovaj registar već kada se troši određeni iznos iz proračuna ali i iz fondova EU, je li ovaj registar zapravo ide u smjeru da pročistimo same ste popise, da vidimo s čime raspolažemo, da vidimo koliko je tih fiktivnih tvrtki, ne samo tvrtki nego udruga i zaklada preko kojih je isto bilo dosta i sumnjivih transakcija koje su isto bile dosta pod povećalom, nije im se znalo, nisu imali radnika a imali su određene transakcije tako da me zanima je li ovaj registar ide i u tom smjeru? Hvala. Pa ja bih rekao da ne baš, ne bih doveo u analogiju jedan za jedan naravno u ovoj tematici, predstavio sam i rekao koja je osnovna intencija registra stvarnih vlasnika. Tematika koju vi govorite se dijelom može vezati, manjim ili većim nebitno ali problematika prijenosa ili proboja pravne osobnosti je nešto što se ipak putem poreznih propisa nekih drugih regulira i rješava kao takvo. Ali sigurno da i registar stvarnih vlasnika će učiniti puno veću transparentnost poglavito onim jedinicama i onim tijelima državne uprave kojima zapravo treba služiti upravo kako bi oformio dodatni element u otkrivanju tih tzv. sumnjivih transakcija i svih mogućih preventivnih aktivnosti kojima je i namijenjen.

na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prilikom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo pred vama je Prijedlog zakona, novog Zakona o sprječavanju